Sada bismo prešli na sljedeću točku, to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akreditaciji, hitni postupa, prvo i drugo čitanje, PZE br.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 Izvješća ste primili na sjednici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Očito ne. Imamo prijavljenu samo jednu raspravu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a riječ će dobiti zastupnik Zoran Vinković. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče i virtualnim predstavnicima Vlade. nerazumljivo obzirom da se radi i o prijedlogu zakona tzv. europskom zakonu, na pragu ulaska Hrvatske u Europsku uniju da nemamo nijednog predstavnika Vlade. Obzirom da bit ću izuzetno kratak, a očigledno da ovdje nemam koga ni kome dakle postaviti ovu problematiku koja je vezano za akreditacijsko tijelo koje će dakle obavljati određene, po meni vrlo važne poslove, a to je akreditiranje pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja osoblja, isto tako i za osobe pravne i fizičke koje obavljaju tehnički nadzor slične radnje itd. No posebno je zanimljiv ovaj slučaj gdje će Vlada Republike Hrvatske imenovati to tijelo i spominje se to tijelo kao neovisno tijelo pa ja obzirom da nema u ovom trenutku Vlade Republike Hrvatske želim samo upozoriti da to doista bude neovisno tijelo, ne tijelo kao što je HERA u kojoj je vidljivo da je to tijelo koje ispunjava naloge Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem.

a trebao bi sad već razmišljati o tome da osnuje jedan novi odbor koji postoji u svim europskim parlamentima, parlamentima zemalja Europske unije, Odbor za europske zakona. Naime, do sada tu funkciju nama zapravo obavlja Vlada. Vlada preuzme direktivu pa ju preoblikuje u nekakav zakon, parlament kaže slažem se ili ne slažem se. Više-manje drugi nacionalni parlamenti imaju odbore koji razmatraju te direktive i sugeriraju zapravo onda i Vladi i samom parlamentu na koji način direktivu preoblikovati u nacionalni zakon, a da suština direktive prenose, a ne nanese šteta nacionalnom zakonodavstvu. Mi taj aspekt uopće dosad čitavo ovo vrijeme nismo gledali kao parlament, a morat ćemo pa to je eto tako podsjetnik i rukovodstvu parlamenta da razmislimo o tome i da taj odbor za europske zakone, odbor za europske poslove, kako hoćete nazvati, osnujemo i da on počne funkcionirati jer očito već sada je pola zakona koje donosimo su PZE zakoni, dakle dirigirani činjenicom da je Europski parlament donio neku regulativu na tom području. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Koliko ja znam takav odbor Uvaženi kolega, nije ovdje samo bitno da li će taj odbor postojati ili ne, vjerojatno je on predviđen, ali očigledno će proći dosta vremena da on se stavi u funkciju, odnosno se osnuje. Međutim po meni je ovdje važnije pitanje za trajno neometanje obavljanje poslova Nacionalne službe za akreditaciju Vlada Republike Hrvatske uredbom osniva neovisno akreditacijsko tijelo, u daljnjem tekstu zakona akreditacijsko tijelo ali kao javnu ustanovu. Dakle, svaka javna ustanova ima i fikus i tajnicu i mobitel i službeni automobil i čistačicu i daktilografa i tajnika ili tajnicu, da ne idemo sad u ravnopravnost spolova. A posebno me čudi, dakle ja sam očekivao da će netko saborskim zastupnicima pa evo pozdravljam tamo virtualnog predsjednika Vlade ili ministra gospodarstva ili ne znam koga da pozdravim jer očigledno ovaj zakon i ovaj prijedlog zakona nema tko braniti. I sad ostaje nama dobra vjera, da u dobroj vjeri vjerujemo ono što piše na papiru da će to doista biti jedno neovisno tijelo, neće biti imenovano pod političkim pritiskom, da neće slijepo izvršavati naloge nalogodavca ili naredbodavca koji će usput i davati iz proračuna plaću, ali evo kažem pozdravljam sve članove Vlade ma gdje god bili. evo sljedeći zakon imamo predstavnika Vlade, ali u ovom slučaju nema nikog. Možda se bave pitanjem imenovanja direktora HEP-a i ujedinjenjem liberalnih ili neoliberalnih koncepcija. Meni je drago što je to Đakovčanin, ali kažem treba netko ipak biti iz Ministarstva gospodarstva ovdje. Hvala lijepo. Evo s time bismo završili raspravu o tekstu ovog zakona, a glasovat ćemo o njemu kada se steknu uvjeti.